моля за регистрация.

на Народното събрание от парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ – Проект на решение за обявяване на конкурсни процедури от министъра на земеделието за избор на директори на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите. Вносители са Костадин Костадинов и група народни представители

група на ГЕРБ-СДС – Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 млрд. долара с Gеmcorp и IP3 Corporation. Вносители са Десислава Атанасова и група народни представители

8. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми. Вносител е Министерският съвет на 27 април 2022 г. Приет на първо гласуване на 18 май 2022 г. 8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция. Вносител е Министерският съвет

г. 12. Законопроект за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Вносител е Министерският съвет на 15 април 2022 г. 13. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Вносител е Министерският съвет

15. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Вносители са Ива Митева и група народни представители на 19 май 2022 г. 16. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на

„Има такъв народ“. Предложението е да се включи като точка първа за четвъртък Законопроектът за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Вносители са Ива Митева и група народни представители.

на гласуване предложението

Цонев.) Господин Цонев, да изчерпаме ли първо предложението? Добре. Само да минем предложението по ал. 3. като точка втора за четвъртък: Изслушване на заместник министър председателя Калина Константинова относно решението на правителството за прекратяване на Плана за разселване на бежанци от Украйна.

Фиксирано е като точка втора за четвъртък. Режим на гласуване.

Изслушване на заместник министър председателя Калина Константинова относно решението на правителството за прекратяване на Плана за разселване на бежанци от Украйна. Следващото предложение е от народния представител Петър Петров. (Реплики.) Оттегляте го. Благодаря. И последното предложение по чл. 47, ал. 3 е от народния представител Ахмед Ахмедов.

По наша информация до ден днешен абсолютно нищо от това не се е случило. Просто това беше поредният фишек, да не използвам пак други думи, господин Председател, които не толерирате, които министър председателят хвърли в пространството предвид посещението си в Ние, разбира се, имаме съмнения, че част от субектите, свързани със строителството на тези потоци, са свързани със сегашната власт. Затова искаме да направим абсолютна пълна проверка на абсолютно всичко, включително и защо се е забавил Проектът за междусистемната газова връзка Гърция и България. Няма нужда да напомням, че гласуването по тази точка ще бъде лакмус доколко сте искрени, доколко прикривате субекти, които са свързани с Руската федерация. Господин Председател, в случай че точката бъде одобрена, което вярвам, че ще стане, защото всички тук искат

Добре, уважаеми колеги, гласуваме предложението на колегите от ДПС за включване на точка в Програмата – Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ.

Благодаря, господин Председател. Тъй като има неяснота – колегата в началото не съобрази, че днес е първият ден от месеца. В случай че днес времето изтече с точките по ал. 8, тази точка трябва да остане първа за утре. Тогава правя процедура, която гласи следното: в случай че за точката не стигне времето днес, да мине, защото иначе трябва да удължаваме времето, ако приемем, че тя е точка след това

Уточняваме предложението на господин Цонев. Ако днес не ни стигне времето за посочената точка, разглеждането ѝ да продължи в утрешния ден след изчерпването на първа и втора

Слушаме Ви, господин Карадайъ – заповядайте за процедура по начина на водене. Благодаря Ви, господин Председател. Имам една молба към Вас. Оттук нататък, като тръгне някой да лъже от тази трибуна по адрес на „Движение за права и свободи“, конкретно по тази тема, да му правите забележки за начина на гласуване. Благодаря Ви. Благодаря, господин Карадайъ. С това изчерпахме предложенията по чл. 47, ал. 3. Преди да продължим с точките от дневния ред, ще Ви изчета няколко съобщения: На 30 май 2022 г. в Народното събрание е постъпил Национален план за въвеждане на еврото в Република България, приет с Решение № 344 от 2022 г. на Министерския съвет. Планът е внесен от министър-председателя на Република България на основание чл. 105, ал. 3 от Конституцията на Република България. Материалът е предоставен на народните представители, парламентарните групи, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по въпросите на Европейския съюз, Комисията по икономическа политика и иновации, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по електронно управление и информационни технологии, Комисията по транспорт и съобщения, Комисията по конституционни и правни въпроси, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 30 май 2022 г. в Народното събрание е постъпил Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във Висшия съдебен съвет за 2021 г. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по конституционни и правни въпроси и Подкомисията за контрол на публичните средства към към Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 25 май 2022 г. в Народното събрание е постъпила актуализирана Програма за одитната дейност на Сметната палата за 2022 г. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. В Народното събрание са постъпили Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 21 април 2022 г. – 20 май 2022 г. Протокол № 18 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 27 май 2022 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С резолюция на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Народното събрание са постъпили отчети за изпълнението на програмните бюджети към 31 март 2022 г. от: Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства; Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество; Министерството на образованието и науката и Министерството на земеделието. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и съответните ресорни комисии. От Националния статистически институт е постъпила информация за основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2022 г.; стопанска конюнктура – май 2022 г.; индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността – април 2022 г.

Господин Председател, всяка една държава има пет форми на суверенитет. Всяка една държава, която претендира да е независима и свободна държава, която сама определя бъдещето си, има политически суверенитет, или иначе казано, правото сама да определя своята съдба и своята политика. Икономически суверенитет, или правото и възможността сама да осигурява всичко необходимо със своето производство на своето население. Хранителен суверенитет – възможността да може сама да изхранва своето население, без да зависи от внос. Отбранителен суверенитет – сама да отбранява своята териториална цялост и независимост и финансов суверенитет – да има своя собствена валута, и правото сама да определя своята финансова политика. 33 години след началото на така наречения преход в България четири от петте форми на суверенитет са разгромени напълно. България няма политически суверенитет. Ние не определяме сами своята съдба. Чужди посолства решават как и по какъв начин ще се развива България. Ние нямаме икономически суверенитет, защото огромната част от стоките, които потребяваме и които са нужни за съществуването на обществото и населението, са внос. Ние нямаме хранителен суверенитет. По-малко от 20% от хранителните стоки в България са плод на българската икономика и на българското селско стопанство – повече от 80% е внос. Единствено нещо, което произвеждаме в достатъчни количества, за да ни задоволи и да можем дори да изнасяме, е брашното и олиото. Ние нямаме отбранителен суверенитет. От тази трибуна тук поредица от наши министър-председатели и министри на отбраната са заявявали, че НАТО и американските бази в България са тези, които гарантират националната сигурност, а не българската войска. Единственото, което ни е останало, е финансовият суверенитет. България има валута, която е една от най-стабилните в света в момента. България има една от най-старите национални банки и правото сама да определя своята собствена финансова политика. Срещу този последен елемент на българския суверенитет миналата седмица, в петък, българското правителство извърши покушение. Беше приет План за въвеждане на еврото от 1 януари 2024 г. При това План, който не беше приет единодушно от целия Министерски съвет по предложение на министър-председателя – 10 от министрите са подкрепили този план. Другата част от Министерския съвет не са го подкрепили. Оказа се, че в петък дори не целият Министерски съвет, а само 10 министри извършиха покушение срещу една от най стабилните валути в света и направиха така, че поставиха под въпрос вече оцеляването не просто на българския лев, а на българската държава и на българската народност. Разбира се, това решение върви с поредица от лъжи, пропагандни внушения и най-различни манипулации, които се слушат от всички пропагандни канали на властта. Обяснява ни се на нас българите, че влизането в еврозоната гарантира богатство на българския народ, което е лъжа. Най-малкото, защото на Балканския полуостров има три държави, които ползват еврото, като две от тях са едни от доста бедните в Европа, като Косово и Черна гора, а Гърция, която ползва еврото, е в състояние на хронична финансова и банкова криза последните близо 15 години. Обяснява ни се как влизането на еврото ще доведе до стабилност на финансовата система в България. Отново поредна лъжа. Една трета от държавите в еврозоната, особено тези, които са в Южния пояс на Европа, са в състояние на хронични банкови кризи и финансова нестабилност от времето на голямата финансова криза през 2008 г. Обяснява ни се как ние сме задължени да приемем еврото, защото така сме били подписали Договора за членство в Европейския съюз. Отново поредна лъжа! Няма срок, в който България трябва да приеме еврото! Такъв срок няма, не е фиксиран и това е записано още в Договора от Маастрихт, към който пренасочва Договорът за членство на България в Европейски съюз, подписан през 2006 г. и влязъл в сила от 1 януари 2007 г. Истината е, че въвеждането на еврото в България ще доведе не до богатство, стабилност и просперитет, а до обедняване, инфлация и безработица. Истината е, че това ще бъде смърт за икономиката, смърт за доходите на българския народ, смърт за спестяванията на българския народ. Истината е, че не може и няма как в една правова и демократична държава 10 човека да вземат решение, което касае съдбините на милиони българи, и то не какво решение, а решение, с което се унищожава българската валута. Ето защо ние от ВЪЗРАЖДАНЕ считаме, че трябва да има референдум по въпроса и търсим подкрепа от страна на представители на парламентарни партии, за да можем да поставим този въпрос тук, в Народното събрание, на първо място. Все пак тук поне по Конституция пише, че има „народни представители“ – представители на народа. Ако това нещо не стане, ние ще се обърнем тогава вече към действителния суверен на българския суверенитет, ще се обърнем към българския народ и ще съберем необходимия брой подписи, които варират между 200 и 400 хиляди, няма да е проблем да съберем и половин милион и повече. Големият въпрос обаче ще бъде тогава, ако за нас не е проблем да съберем 500 хиляди подписа по улиците на България, но е проблем да съберем 50 тук, в Народното събрание, доколко това Народно събрание е народно и доколко народните представители тук са народни и кого всъщност представляват те българския народ или някой друг? На тези въпроси в следващите дни ще трябва да се търсят отговори, и то не от нас, разбира се, а от българските граждани, защото унищожаването на българския лев, уважаеми сънародници, и вкарването на една чужда валута, върху която ние няма да имаме абсолютно никакво влияние, е въпрос, който касае всеки е въпрос, който касае всеки един избирател без изключение – без значение дали е гласувал за представители на управляващите, или за представители на опозицията, без значение дали е представител на „Продължаваме Промяната“, или на ВЪЗРАЖДАНЕ. Доходите и спестяванията ще бъдат еднакво ударени и на богатите, и на бедните, и на опозиционерите, и на управляващите, и на левите, и на десните. Ето защо по този въпрос наистина трябва да има референдум, наистина трябва да има широко обществено обсъждане, наистина трябва да се чуят всички видове мнения от всеки един спектър – за и против, както става в нормалните демократични общества. Защото в противен случай ще остане за пореден път впечатлението, че някой взима решение под чужд натиск за пореден път в ущърб на българските национални интереси. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, ще се съгласите, че няма как да не вземем отношение веднага към случващото се с гражданите на Украйна, потърсили временна закрила в България, и към поредния предизвестен провал на българското правителство, този път под пряката политическа отговорност на заместник министър-председателката по ефективното управление Калина Константинова. Изказването на Калина Константинова от понеделник по отношение на бежанците от войната в Украйна потресе всички. Виждате форумите в интернет, виждате какво мислят хората за вицепремиерката по ефективното управление. Общественото мнение вече произнесе своята присъда – всички искат нейната оставка. Докато пристигне нейната оставка, ние обаче искаме госпожа Константинова да продължава да бъде водена тук, да идва на тази трибуна, за да можете Вие народните представители от управляващата коалиция, когато гледате нейната нагла усмивка, всеки път да си мислите за „Български пощи“, за украинските майки, за вагоните към Ямбол и автобусите към Паничище и за собствения си срам, че продължавате да търпите всичко това. Няма да говорим днес повече за вицепремиерката, но искаме да кажем няколко думи за това как се управлява една държава и в частност как се управляват кризи като тази. Уважаеми колеги, само 15 години след създаването на Третата българска държава в периода 1894 – 1896 г. в страната ни пристигат 20 хиляди арменци. По време на балканските войни техният брой става 35 хиляди, а малко по-късно идват още 22 хиляди. След 1917 г. през България минават 100 хиляди граждани на Руската империя, бягащи от червения терор, от тях 20 хиляди остават тук. След Балканската и особено след края на Първата световна война в майката родина пристигат 300 хиляди бежанци от Македония, Беломорска Тракия и Северна Добруджа. Представете си как е изглеждала българската държава тогава без инфраструктура, без хотели по морето, без жилищен фонд, без IТ специалисти, без европейски фондове и със сигурност без вицепремиерка по ефективното управление! И въпреки това онази българска държава се е показала като изключително ефективна. Всички тези стотици хиляди хора са били приети, обгрижени, намерили са работа, построили са домове, изучили са децата и са се интегрирали напълно в българското общество, някои от тях със сигурност са Ваши баби и дядовци. Онази държава е можела да направи всичко това. Държавата на Киро и Калина не може! С всички ресурси, които има, голяма част от които изградени и оставени от ГЕРБ, с всичките си претенции и дигитални умения, тя просто не може. Не може, защото тези, които случайно са попаднали на държавното кормило в този момент, не могат. Разберете, че Киро и Калина просто не могат! Ще попитате какво би направил ГЕРБ в тази ситуация? Наистина временната закрила е нова ситуация, която беше непозната и за нас. Правителствата на ГЕРБ са се справяли успешно с бежански кризи, но от друг характер. Бежанска вълна в такъв размер никой не е виждал. Въпреки това ще Ви кажем какво щяхме да направим ние и как щяхме да се справим. Първото, което щяхме да направим, е да извършим пълна децентрализация на задълженията и правомощията по приемане на търсещите временна закрила към общините. Вие, колеги от „Продължаваме Промяната“, нямате никакво понятие какво е това държава, но имате още по-малко понятие какво е община! Животът на всеки човек преминава в община в общината той живее, там децата му ходят в общинска детска градина или в общинско училище, там работи, там плаща данъци, там ходи на лекар, там ползва всички социални и административни услуги. Общината е основният интегриращ фактор на обществото. Субсидиарност – дума, която сте чували, означава държавата да остави на общините да вършат това, което само те могат да свършат, и да не им се бърка, а да им помага. Всеки, който има елементарна представа от управление, знае, че това е аксиома. Затова това, което правителството на ГЕРБ щеше да направи, е на първо място в сътрудничество със Сдружението на общините в България да изработи план за прием на търсещите временна закрила граждани на Украйна в българските общини справедливо, солидарно и според възможностите на всяка община. Това щяхме да направим без никакво отлагане. Във всяка община има хотели, които имат повече нужда от подкрепа от хотелите по морето. Всяка община знае кои са другите ѝ места за настаняване, знае се къде има свободни места в общинските училища и детски градини, тя знае работодателите и свободните работни места. Всяка община може да организира дейността на общинските и държавните служби, имащи отношение към настаняването на бежанците, по такъв начин, че всички техни потребности да бъдат удовлетворени незабавно. И само общината може да ги интегрира. Държавата щеше да плаща сметките, които онези 148 милиона от европейските фондове за солидарност щяха да постъпят в общините и чрез тях да стигнат до нуждаещите се. Държавата щеше да плаща поравно и еднакво на всеки, който би дал подслон на украинските ни приятели, независимо дали е хотел, общежитие или частно лице, защото така е справедливо. За всяка майка щеше да бъде погрижено, всяко дете щеше да бъде настанено в градина или училище, всеки вече щеше да има личен лекар. Много повече щяха да имат работа, всички щяха да посещават курсове по български език и да се чувстват добре обгрижвани и закриляни от местна общност, която щеше да поеме отговорността за тях и сред която те щяха да се чувстват като у дома си. Ето така щеше да бъде при правителство на ГЕРБ. Така българската държава в началото на XX век е приела половин милион бежанци и от това е излязла по-солидарна, по-силна и по-заможна. Така постъпват в момента в Румъния и в Полша, които приеха милиони украинци, и понеже знаят как се управлява, ще излязат по-солидарни, по-силни и по-богати. Така щяхме да постъпим и ние. Какво направи Вашето правителство? Когато то изпрати 35 хиляди украинци, търсещи закрила, в хотелите в Слънчев бряг, беше просто ясно, че то гледа да махне тези хора от главата си без никаква концепция какво прави и без да си дава сметка, че това буквално може да взриви община като Несебър. Сега, когато по най-безчовечен начин три месеца по-късно започва да ги праща в Паничище, където няма нито магазин, нито училище, нито работа, нито лекар, става ясно, че правителството изобщо не разбира концепцията на временната закрила. А в буферния център в Елхово могат да пратят украинските майки с деца само садисти, които са решили да изгонят тези хора колкото се може по-бързо от България. Настоявам още утре в Комисията по правата на гражданите да бъде извикана директорката на Агенцията за бежанците, за да я попитаме според нея украинците хора ли са и имат ли права, включително на временна закрила. И моля Бюджетната комисия да попита министъра на финансите къде са 148-те милиона евро европейска помощ за посрещане и интеграция на бежанците? Къде са парите?! Медиите напоследък много жалят правителството на промяната и редовно порицават ГЕРБ защо критикува тези добри хора, а не им помага. Ето, помагаме им, с всеки съвет, който им даваме, им помагаме. Това тук, колеги, Ви го казахме още след като започна войната. Какво да направим, като Вашите ръководители са толкова безогледни и безчовечни, какво да направим, когато Вашата вицепремиерка обижда хора, имащи право на временна закрила по европейското законодателство, и ги третира като концлагеристи? Какво да направим, когато Вашият премиер ръси ксенофобски изявления в центъра на Европа? Как да помогнем, когато Вашият министър на иновациите Лорер вижда във войната в Украйна само възможности за бизнес? Бизнес се прави с хора, на които можеш да имаш доверие. С Вас никой няма да иска да прави нито бизнес, нито политика – не може да Ви се има доверие. Ако не сте го разбрали, ще го разберете скоро. И накрая две думи към украинските бежанци. Скъпи приятели, извинявайте! Ние, българите, не сме такива. Ние искахме да Ви покажем българското гостоприемство, искахме Вашите деца да играят с нашите деца, искахме да работим заедно и да празнуваме заедно, искахме да бъдем съседи и добри приятели. Българското правителство не ни даде никакъв шанс да се опознаем и да се сближим. Въпреки това, моля Ви, не се сърдете на българския народ и не ни запомняйте с лошо! Един ден ще се срещнем отново и тогава обещаваме да Ви се реваншираме. Бог да Ви пази, бог да пази и нас!

Постъпил е Доклад от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Заповядайте, господин Атанасов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, представям на Вашето внимание Доклад по посочения законопроект. „Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“.

§ 1. „§ 2. В чл. 28 се правят следните допълнения – накрая се добавя „независимо от наличието на предходни проверки“.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, като в текста преди т. 1 думата „допълнения“ се заменя с „изменения и допълнения“, а в т. 2 думите „се добавят думите“ се заменят със „се добавя“. Благодаря Ви, господин Атанасов. Откривам дискусия по наименованието на Законопроекта и трите параграфа. Петър Петров, за изказване. Заповядайте.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, Законопроектът бе разгледан на второ гласуване в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, разбира се, там беше предмет на доста сериозна дискусия. Участваше както председателят на съответната комисия, така и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, който презентира тълкувателното решение, подписано от 88 съдии, с което се тълкува Законът в тази му част, че не е необходимо всеки път да се събира Комисията на ново заседание да взема отново решение, когато вече едно лице е е обявено дали е, или не е било част от съответните служби. За съжаление, Комисията взе като решение с мнозинство обратното становище, а именно, че е необходимо членовете на тази комисия да продължават да се събират, да продължават да вземат идентични решения – даваха се примери с 11, 13, 15 идентични решения, касаещи една и съща личност, и по този начин ние като български данъкоплатци ще оправдаваме заплатите на тази комисия, която лично според мен е поредната ненужна и паразитна структура в държавната администрация. По отношение на конкретните три параграфа бих искал да направя едно редакционно предложение в § 3, където се създава нова ал. 6 на чл. 29 с текст: „Лице, за което вече е обявена принадлежност, се разкрива и обявява от Комисията, като се посочва решението, с което е установена и обявена принадлежността. Комисията посочва трите имена на лицето по документ за самоличност, архивните документи и новото му публично качество по чл. 26, ал. 1.“ Аз искам да направя редакционно предложение във вид, че алинеята да придобие следния текст: „Лице, за което вече е обявена принадлежност и по отношение на което има постъпило запитване в Комисията, по отношение на него се издава уведомително писмо от председателя на Комисията до съответния съответния заявител, в което се посочва номерът на вече взетото решение, предходно, с което на това лице е била обявена неговата принадлежност, и това уведомително писмо се публикува на уебсайта на Комисията.“ Каква е целта на това редакционно предложение? Да не се налага последващо, повторно, потретващо, тринадесето събиране на членовете на тази комисия да вземат решение със същия текст по отношение на същото лице, при положение, забележете, че и в момента уебсайтът на Комисията има публичен регистър, публична търсачка, с която всеки един от Вас може да види не само кое лице е било обявено, а и колко пъти е било обявено. Така че, ако просто бъде възприет един уведомителен режим, с едно обикновено писмо от председателя на Комисията, без да се налага да се събира целият състав и да взима тези решения, и това писмо бъде обявено обявено на сайта на Комисията, разбира се, че българските граждани биха могли много по-лесно, бързо и конкретно да получат информация дали едно лице, след като кандидатства наново за нова длъжност, е принадлежало или не на тези служби. В тази връзка е моето редакционно предложение, колеги, за да спестим малко работа на тази комисия, малко ненужна работа, и да прекратим тази за мен порочна практика да се правят 11, 15 еднотипни заседания с 11, 15 идентични решения, защото, когато един човек е бил обявен, че е принадлежал към службите на Държавна сигурност, впоследствие няма как Комисията да вземе решение, че той не е принадлежал към структурите на Държавна сигурност. Затова Ви моля да подкрепите моето редакционно предложение. И на последно място, уважаеми господин Председател, вече веднъж говорихме за уебсайта на парламента, че няма стенограмите от съответното разглеждане в Комисия на панела на Законопроекта. За втори път ще Ви помоля, техническа е молбата нека да бъдат качвани стенограмите на панела на самия законопроект, защото и към настоящия момент аз не можах да се ориентирам и липсва стенограмата от проведеното заседание на Комисията, а смятам, че би било добре – това е просто техническа молба, съжалявам, че за втори път трябва да я отправям,

Благодаря Ви, господин Председател. Вземам думата за реплика само по конкретното предложение, което направи господин Петров, и тъй като при представянето на Законопроекта на второ четене не изчетох буквално § 3, сега ще го направя, за да може да прецените, че това, което предлага господин Петров, е безсмислено. В чл. 29 се създава нова ал. 6, която гласи: „Лице, за което вече е обявена принадлежност…“, тоест имало е решение, с което е обявена принадлежност, „…се разкрива и обявява от Комисията, като се посочва решението, с което е установена и обявена принадлежността. Комисията посочва трите имена на лицето по документ за самоличност, архивните документи, и новото му публично качество.“ Това е изключително важно. Тези, които твърдят, че решенията, постановявани от Комисията, са за едно и също лице, не си дават сметка, за това, че те се проверяват за различни качества. Преди 20 години някой е бил кандидат за общински съветник и са го обявили, защото е установена неговата принадлежност, а сега кандидатства, давам пример, да речем за народен представител – това е новото качество, за което той кандидатства, и българската общественост трябва да разбере, че това лице е имало тази принадлежност, като се посочи, разбира се, старото решение. Така че не виждам какъв е смисълът от направеното предложение. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Репликата ми към колегата е в смисъл, че тук разговорът не е за това колко пъти Комисията ще заседава по повод едно и също лице. Разговорът е за това, че всеки път, когато някой от нас се насочи към това, да заеме висша публична длъжност, той следва да бъде проверен дали е бил част от съответните служби и след като тази проверка бъде извършена, това да бъде оповестено по повод негово конкретно заявено желание да участва във властта под някаква форма. С две думи, защитаваме правото на обществото да знае

Господин Председател, господин Петров! Нека да разясним на тук присъстващите, макар и малко, колеги, тъй като другите излязоха от залата, че става дума за едни и същи действия, които струват на бюджета ни по 4 милиона на година, за да може „Демократична България“ периодично да подгрява своите избиратели колко се бори с комунизма – 32 години. 17 пъти е проверяван Велизар Енчев, 17 пъти българското общество ясно и категорично е чуло, видяло, продънено е, че е агент на службите. Той е бил разузнавач, но те го приравняват с този, който следял мръсното бельо на Тодор Живков.

хората, които с лека ръка са съгласни да продължава това безумие – по 4 милиона да се изразходват всяка година, за да може някой да си трупа политически актив, че трябва да спре и че не е нужна информация, която я има на сайта, отново да се търси и това да струва милиони на българския данъкоплатец.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! На първо място, уважаеми господин Атанасов, не считам, че предложението ми е безсмислено, то е безсмислено само за хората, които получават годишен бюджет от 4,6 млн. лв. държавни пари, за да взимат по 11, 13, 15 или повече пъти едни и същи еднотипни решения, защото едно лице, което е обявено веднъж като принадлежащо към Държавна сигурност, то не може да получи друго качество, независимо дали ще заема впоследствие по-различна държавна позиция, за която кандидатства, или не. Предметът на всички тези решения е един и същ, регистърът е публичен, търсачката е публична и всеки един може да се осведоми дали това лице е било, или не е част от Държавна сигурност. Затова считаме, че провеждането на ново и на ново заседание с еднотипни решения е абсолютно безсмислено за българския данъкоплатец и именно затова направих съответното редакционно предложение. Колега Стефанова, и за Вас се отнася. Считам, че бихме могли да се занимаваме с много по-важни въпроси от дневния ред на обществото, отколкото да създаваме безсмислена работа и да се надяваме, че при някои от следващите заседания на тази комисия може да се окаже, че например господин Енчев изведнъж при последващо решение не е бил в принадлежност към Държавна сигурност. Ако излезе такова решение, цялата българска общественост би могла да бъде наистина изненадана след тези 17 еднотипни решения, Уважаеми господин Ганев, разбирам Вашето притеснение, че се харчат пари на българския данъкоплатец за нищо. Разбирам Вашите притеснения, че една определена политическа формация се опитва да симулира някаква борба срещу комунистическия режим вече над 32 години. За съжаление, такива са реалностите в настоящия момент и вместо наистина да се борим с проблемите на българското общество, ние се опитваме да създаваме работа на една ненужна държавна структура, която да заседава с едни и същи решения и да оправдава получаването на заплати, като част от бюджета, пак повтарям, гласувахме го тази година – Вие, не ние, от 4,6 млн. лв. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Рядко си позволявам да кажа такива думи, но без да искам да засегна никого, това предложение е израз на дълбока законодателна немощ. 33 години след промените отново да отваряме тази тема, когато по-голяма част от тези хора, които са били част от службите, не са между живите, а другата са пенсионери, извинявайте, но това ще реши ли някои от проблемите на българските граждани граждани в момента, ще облекчим ли положението на икономиката, ще помогнем ли на българските семейства? Това е едната страна на въпроса. Имам усещането, че едва ли не този закон ще направи така, че да продължи дейността на Комисията. След като един човек един път е обявен, колко пъти трябва да бъде обявен? Това – едно. И второ, в този закон има и разузнавателните служби на Българската народна армия. А колко хора са били истински разузнавачи и колко хора наистина са помагали за националната сигурност на България? Колко са работили за А ние не обиждаме ли тях, които са останали живи, или техните поколения? И втори път, как се изгражда разузнавателна система и разузнавателна служба, след като правим всичко възможно да бъдат разкрити тези хора? Мисля, че трябва да сме много по внимателни, когато говорим за тази материя, един път, и втори път, нека да не отваряме отново нещо, което е приключило преди 33 години. Други са проблемите и аз наистина Ви призовавам да говорим в момента за съдебната реформа – нещо, за което голяма част от народните представители и от политическите партии влязоха в парламента с тази заявка, но не е направена съдебната реформа. Нека там да се концентрираме и тя да стане, а не да отваряме отново гардероба за нещо, което отдавна не съществува. Благодаря Ви.

не бих взел реплика, но искам да припомня тук някои неща. Тридесет и три години минаха от промените, но хората, които са работили в репресивния апарат на комунистическия режим, немалка част от тях все още са на възлови позиции в държавата, и това трябва да се знае от българските граждани. Искам да припомня, че в България има действащ закон от 2000 г., с който комунистическият режим е обявен за престъпен, и никой досега не е посмял да поиска неговата отмяна. И още нещо искам да Ви припомня, и моля Ви да ме чуете добре. Понеже говорите тук за великите разузнавачи по време на комунистическия режим, има едно „Наставление“ се нарича, не знам как са му измислили името на този документ, „Наставление на Политбюро за работата на Държавна сигурност и разузнавателните служби на България“, в което пише така: „За служители на Държавна сигурност да бъдат назначавани синове и дъщери на българския народ, безпределно верни на Българската За това са работили тези хора и Вие ги обявявате тук за герои. Дайте да приключим с тази реторика, моля Ви се. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Атанасов. Втората реплика? Не, отказахте се. Има ли други реплики към Борислав Гуцанов?

трябва да се прави огромна разлика между доносници и между разузнавателни служби. Никой не може да отрече, че България имаше изключително силна разузнавателна система, и аз се надявам тя да бъде такава и сега. Не може да говорим в открито заседание каква е в момента нашата система на разузнаването, но не може с лека ръка да отричаме какво се е вършело в Българската армия, какви са били разузнавателните служби и какви успехи безспорно те са имали, и трябва да имаме нужната памет и нужното уважение. Смятам, че тази комисия е приключила своята необходимост и няма необходимост в момента чрез закон, няма такава нужда, да се продължава нейната дейност. Тя трябва да премине в някакъв институт за памет или нещо друго, но не и да продължава това, което е в момента. И освен това не смятам, че нещо, което е било преди 33 години, има тази стойност, която искате Вие да дадете в залата. Мисля, че трябва да се концентрираме наистина върху съдебната реформа – нещо, което касае развитието на страната ни безспорно. Така че нека това да направим и да оставим настрана неща, които бяха през миналия век, да помогнем за нормалния живот на хората сега и днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Гуцанов. За изказване – Мартин Димитров. Заповядайте, господин Димитров.

или хората ще знаят какви лица се предлагат за изборни постове, или няма да знаят. Това са двете възможности. Бяха казани досега два аргумента против. Единият аргумент на ВЪЗРАЖДАНЕ е, че това носело допълнителни разходи. Никакви допълнителни разходи няма, колеги, така и така я има Комисията. Забележете, тук Ви подведоха, те казват: „Всеки път се прави проверка.“ Това не е вярно. Лице, което веднъж е проверено, не се проверява втори, трети, пети и десети път, а просто се обявява, когато е необходимо, когато то кандидатства в друго качество. Тук се опитаха да ни заблудят, но това също не е толкова лесно. Тоест множество проверки няма, няма такова нещо. Така и така, като има Комисия, няма допълнителен разход тя да обявява лицата, когато кандидатстват в друго качество. Аргументът на БСП беше от друго естество. Те казаха така: „Тези хора са с големи заслуги, затова не трябва да ги обявяваме кои са.“ Ама, колеги от БСП, като са с такива големи заслуги, те заслужават да ги обявите. Обявете ги, да ги видят хората и да преценят заслугите Ние това казваме на обществото – да има прозрачност и яснота, да е ясно кой кой е. А е възможно примерно, като има един кандидат за народен представител и излезе, че той е от Държавна сигурност, някои хора да преценят, че това е положително качество. И това е възможно. Но нека хората да знаят, да не крием от тях. Да не се крие от хората, да не бъдат лъгани хората. Да е ясно кой какво е, какъв е, за какво кандидатства и обществото да прецени харесва ли това нещо, подкрепя ли го, или не го подкрепя. Защото вижте какво се получава едно лице е било кандидат за общински съветник преди 20 години в малка община. Тогава е обявен. Сега се получава така, че ако не бъдат приети нашите изменения на Закона, той няма да бъде обявяван повторно, въпреки че може да бъде кандидат примерно за народен представител или за друга важна обществена длъжност. Тоест тази ключова информация ще бъде скрита от българското общество. Защо ги криете бе, хора? Защо искате да ги скриете? Нека хората да ги видят и те да преценят. Вие не вярвате, че хората могат правилно да преценят тези въпроси ли? Съмнявате се, че обществото правилно ще прецени по тази тема и Вие искате вместо тях да решите?

само че тълкувателното решение означава, че в Закона такъв, какъвто е в момента, има пропуск, и ние точно този пропуск сега с колегите от „Демократична България“ решаваме. И като отстраним пропуска, няма да има нужда от тълкувателни решения, хора. За това става въпрос. В крайна сметка се обръщам към всички народни представители със следния въпрос: искаме ли по тази тема, колеги, да има прозрачност и яснота кой кой е, какво е правил,

и господа. Надявам се заедно, отговорно да решим, че тази информация трябва да бъде публична, да бъде общодостъпна, така че хората да решават и хората да преценяват. Благодаря за Вашето внимание.

съгласявам се с Вас и искам да надградя в частта, в която казахте за заблудите на ВЪЗРАЖДАНЕ. Да, съгласявам се, ВЪЗРАЖДАНЕ заблудиха хората за ваксините, тъй като бяха ваксинирани, а казаха да не се ваксинират. Заблудиха хората за еврото, понеже си държат депозитите в евро, а говорят тук пълни глупости за еврото. Пълни глупости наистина за еврото, така че съгласявам се с Вас. И разбира се, ВЪЗРАЖДАНЕ заблуждават хората, че те са честни, защото си купуват с парите от Народното събрание имоти, така че абсолютно съм съгласен с Вас. Благодаря Ви, че дадохте светлина на тези лъжи.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Ще използвам дупликата да поканя уважаемите народни представители в залата, защото забелязах, че тази точка, като започна, твърде удобно колеги, които имат мнение, имат аргументи, имат гражданска позиция, не ги виждам в момента в залата. Затова искам да ги предупредя, че е честно и ние ще кажем ясно пред българското общество по този важен въпрос кой е бил в тази зала и как е гласувал. Така че, уважаеми дами и господа, заповядайте тук и отстоявайте своята позиция, защото, за съжаление, на второ гласуване в Комисията се е получило така, дали заради присъствието на председателя на Върховния административен съд, дали по други причини, но мнозинството е било много по-колебливо, отколкото гласуването в пленарната зала. Така се е получило, уважаеми дами и господа. По една такава значима тема трябва да се носи отговорност, трябва да се вземат позиции и трябва да има категорично заявяване на позиция, категорично гласуване. Оправдания от рода: ама, мен тук ме нямаше в залата, защото с много важни други обществени дела се занимавах, не са честни. Така че, уважаеми колеги, елате тук да гласуваме заедно, защото след днешния ден има само две възможности. Едната е хора от Държавна сигурност да бъдат скрити с решение на Народното събрание. Това е едната възможност – да не бъдат повече обявявани. Другата възможност е заедно и отговорно да преценим, че ще има отчетност, прозрачност и отговорност и българските граждани ще могат да преценяват кой кой е, заслужава ли обществото да подкрепя такива хора. Ще може да преценява във всеки един конкретен казус – трябва ли да ги подкрепя, какви са те, какво са вършили? Благодаря за Вашето внимание. за да имаме изказвания от различни групи, давам думата на Радомир Чолаков, тъй като от ГЕРБ-СДС не сме имали още изказване, и след това на Джейхан Ибрямов. И от ДПС не сме имали изказване до момента. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Слава богу, никога не ме е интересувал този закон, не съм го и познавал. Наясно съм с проблема обаче като обществен проблем и всъщност се запознах с казуса по време на дискусията на първо и на второ четене в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и си направих следните изводи по същността на въпроса. Законът за досиетата, така нареченият, когато е писан, неговите автори са мислели, че когато веднъж Комисията обяви с решение някого за принадлежен към органите на Държавна сигурност, този човек сам по себе си никога няма да се кандидатира за публична длъжност. Разчитало се е, че веднъж като си обявен, ти няма да искаш повече или няма да настояваш повече да участваш в публичния живот. За съжаление, както знаем, още тогава е пропусната възможността за въвеждане и на механизмите на лустрацията. И понеже няма лустрация, има възможност, независимо че някой е бил обявен за принадлежен към службите, той да се кандидатира, да заеме публични постове независимо по какъв начин това влияе на чувствата на обществото. Всъщност, след като няма лустрация, логиката на Комисията, пък и човешката логика е всеки път, в който някой някой някога е бил обявен за принадлежен към службите, всеки път, когато той отново иска да заеме обществена служба, всеки път отново Комисията да припомня този факт от неговата биография. Това е. е. Всъщност ние тук сме влезли или влязохме в една пак чисто формалистична дискусия – и на първо, и на второ четене, в която темата беше дали втория път Комисията трябва да вземе решение, за да обяви, или просто може да обяви. Нашето мнение – на представителите на ГЕРБ-СДС в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред – и на първо, и на второ четене беше, че да, всеки път, когато някой, веднъж бил обявен, отново поиска да се кандидатира, отново трябва да бъде припомнян този факт от неговата биография. Всъщност всичко беше въпрос на редакция – как да се редактира текстът, така че да бъде постигната тази цел, която очевидно е цел на Комисията. Беше декларирано в мнозинството в Комисията, че ние нямаме проблем това да бъде така. Представителите на Върховния административен съд също впрочем казаха, че няма проблем да бъде обявявано, но въпросът беше дали да се взема второ решение, ново решение, или просто да бъде обявено. Пак казвам, въпросът беше на редакция. Давам си сметка, че редакцията в момента е малко несръчна редакцията, която гласуваме на второ четене, но с оглед на целта на Закона и с оглед на нашата философия, на нашата политическа линия, която изповядваме представителите на ГЕРБ-СДС в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред отново ще подкрепим Законопроекта на второ четене. Завършвам с това, че ако искаме да постигнем същинската цел на Закона, може би наистина трябва да се мисли за лустрация, макар че времето е изтекло, групата хора, които биха попаднали, става все по-малка. Но за съжаление, това е един от въпросите, който още в началото на прехода през 90-те години – 2000-та година, не е бил решен докрай и като всеки проблем, който не е решен докрай или не е решен правилно, той непрекъснато излиза, скелетите в гардероба непрекъснато излизат. Това се отнася за всяка обществена сфера, в която, като не решим проблема, той винаги ще ни застига. Така че това е нашата позиция.

Много се каза относно принципа, историята, паметта. Да допълня, дали говорим за реалната история на демократична България? Дори се спомена, че хората трябва реално да преценят какво е станало. Забележете, реално да преценят хората! Ще добавя, господин Чолаков, това, което казахте, всеки закон, който се експлоатира за тяснопартийно изгодничество, би трябвало да ни интересува, и то много чувствително трябва да ни интересува. Скъпи колеги, паметта е много важно нещо. След демократичните промени в началото на 90-те години генерал Семерджиев и генерал Семерджиева дадоха едно много обширно интервю – изключително обширно интервю, където съобщиха, забележете, че 30% от досиетата на Държавна сигурност са унищожени. Нещо повече. Първият демократично избран президент на България беше Желю Желев и неговият вицепрезидент потвърди тази новина. Задавам въпроса: защо 30%, защо да не са 50% или 100%? Или е имало изгода, за да могат реално хората да преценят кои досиета да бъдат оставени, тоест ние няма да разглеждаме стоте процента досиета, принадлежащи към Държавна сигурност. В Германия, уважаеми колеги, сто процента бяха отворени и по този начин имаше нужда от декомунизация в Германия, но в България не се случи по този начин. Ако през изминалите 30 години не са очистени още, ние няма да научим цялата истина, а нали говорим за истината в тази зала. От 1989 г. досега са изминали 34 години, уважаеми госпожи и господа народни представители. Наистина може би става дума за хора над 65-годишна възраст, реално, които не са и в активната политика в страната. Но нещо много важно, това е по лична информация. Да станеш доносник беше много лесна работа пишеш едно картонче, слагаш го в една картотека, държавата те възнаграждава, взимаш по-висока заплата, седиш на по-висок пиедестал. Забележете, доносникът, клеветникът! Правите разлика, нали? И в същото време днес дори ние сме свидетели на подобен род законодателство, уважаеми госпожи и господа народни представители. Наскоро изтече една информация, където доносничеството да бъде човешка ценност в страната. Обръщането назад никога не е било добро, а е било контрапродуктивно. В Испания досега всичко е заличено относно старите режими. Както споменах, в Германия всичко приключи. Друг е въпросът: чия е вината? Задавам въпроса: чия е вината – дали на Държавна сигурност, или на тоталитарния комунистически режим? Виновни са онези, които управляваха българската комунистическа държава по онова време. А днес имаме ли техни наследници?! Хайде да си отговорим на въпроса: имаме ли техни наследници и дали изобщо са в управлението техните наследници? За мен лично има

Преди да приключа, искам да споделя – основният въпрос, колеги, не е кое е най-доброто, а кой ще определи кое е то. Няма никакви колебания кой посочва доброто, разбира се, за мен. Тя е бившата комунистическа партия, наследници на тази бивша комунистическа партия. Мелачката на властовата глупост е безжалостна и това е фаталният ефект на тоталитарната комунистическа държава. Благодаря за вниманието.

Вашето изказване силно ни впечатли. Затова имам един простичък въпрос и моля за ясен отговор. Казвате, че Законопроектът бил ненужен, това беше изказване, това е много простичък въпрос: защо Вие на първо четене в залата тогава го подкрепихте? ако нещо не харесвате, не смятате, че е правилно, защо ДПС го подкрепи на първо четене в залата и после си промени позицията на второ чете в Комисията? По-скоро изглеждат нещата по друг начин, уважаеми колега. Изглеждат сякаш Вие сте виждали ползите от Законопроекта на първо четене, но нещо се е случило след това. Така че, моля, с простички думи – извън философските изказвания, да ни кажете какво се случи. И вторият въпрос е: това, което Вие казвате, позиция на Вашата парламентарна група ли е, или лична Ваша позиция, също е важно да знаем? И трето, това означава ли, че няма да подкрепите сега на второ четене, въпреки че на първо подкрепихте Законопроекта, уважаеми колеги? Моля да ни дадете ясен отговор. Благодаря Ви, господин Димитров. Втората реплика е от професор Михайлов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Ибрямов, аз винаги много внимателно следя Вашите изказвания, защото Вие ги подготвяте много добре. Няма да Ви подлагам на кръстосан разпит, както колегата Димитров пожела сега, и да Ви задам три въпроса в упор. Искам само да Ви спомена някои неща. Направете си справка. Аз не искам от тази трибуна да говоря кога се разсекретяват архивите на едно разузнаване, колко години е стандартният срок. Вие казахте тук една цифра – не е Семерджиева, а Серкеджиева, защото тези моменти аз ги помня много добре като пострадавш от Държавна сигурност, но каква е гаранцията, че са 30%? Няма никаква гаранция. Какъв е смисълът на всичко това, което се случи след това, а не си въобразявайте, че на Щази са отворени сто процента. Трябва да сте много наивен, за да мислите, че организация като Щази е допуснала сто процента да бъде разсекретена. Това е пълна наивност, казвам Ви го съвсем сериозно като възрастен човек. Тоест въпросът в това Ваше, аз го преценявам много интелигентно, но дуалистично изказване, и в този смисъл с последната част на въпроса на Димитров ще се съглася, какво е Вашето отношение и какво е отношението на Вашата група към този закон? Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Професоре. Трета реплика към Джейхан Ибрямов? Няма. За дуплика – господин Ибрямов, заповядайте. Господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Михайлов, разбира се, дали са 30% или 50%, затова в изказването си уместно отбелязах – защо 30%. Просто цитирах интервю, потвърдено от вицепрезидента по онова време. Може да са били по-малко, може да са били повече. Колкото до Германия – също е по данни, които са изнесени на официални документи – за стоте процента, че са отворени и затова се е наложила декомунизация. Уважаеми госпожи и господа! Господин Димитров, аз в изказването си не съм казал, че Законът е като цяло, тоест думата „ненужен“ не съм използвал. Много правилно подбирам думите си, когато се изказвам. Няма как „Движение за права и свободи“ да бъде обвинено в нещо, което лично ние сме изтърпели на гърба си. Демокрацията в тази държава дойде благодарение на героичната съпротива срещу тоталитарната държава, която започна 1984 – 1985 г., с начални етапи 1972 – 1973 г. Разбирате ли за какво става дума, уважаеми госпожи и господа? Чувствителни сме по всички теми, които засягат правата на хората, правата на обществата – за равенство, равноправие. И това го постигнаха турците и мюсюлманите в тази република заедно с господин Ахмед Доган и всички хора, борещи се за права и свободи. Ето това са постиженията на демократична България – свободна пазарна икономика, НАТО, Европейски съюз и всичко останало, на което днес сме свидетели. И пак ще повторя, подобен род законопроекти от вносители, които са били преки участници в онова време – в тези мрачни времена, по време на онези тоталитарни режими, да, чувствителни сме, затова казвам: този законопроект е дъвка за наивници и да държим определени политици на каишка, а може би даже които са в управлението на държавата. Благодаря Ви. Сега давам думата на Цончо Ганев и Ви напомням, колеги, нека да се придържаме към предложените текстове. Това е второ гласуване – не обсъждаме философията на Закона, а обсъждаме конкретни текстове. Цончо Ганев за изказване, след това Георги Свиленски или професор Михайлов – някой от Вашата парламентарна група, след това Атанас Славов,

Господин Председател, моето изказване, започвам го, но просто искам да отбележа нещо, което нямаше как да репликирам господин Ибрямов, той направи дуплика. Само ще отбележа, че това, което каза за героичната съпротива в една голяма част е откровен тероризъм, когато взривяваш влакове с майки и деца, има жертви майки и деца. Това е героичната съпротива по онова време. Имаме Законопроект, внесен, вкаран от „Демократична България“, и малко фактология по отношение на цялото това нещо, което се случва за пореден път. Имаме правителство, в което имаме нов министър на електронното управление. В същото време този министър е от „Демократична България“. В същото време „Демократична България“ вкарва отново Законопроект, който да иска да се отварят картончета, да се правят справки, да се свикват комисии, да се изкарват досиета на евентуални хора, които ще участват в политическия живот на България. Между другото, тези хора, ако въобще някой от тях тръгне някъде да участва, са поне на между 75, 80 или 90 години. Голяма част от тези хора най-вероятно не са и сред живите, но Вие искате да поддържате. И следващия факт – над 4 милиона всяка година, може всеки да сметне на България колко е струвало за 32 години това нещо, тази комисия, за да може една точно определена политическа формация, именуваща се през всичките тези години по най-различен начин, да може да обяснява как бори комунизма. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: По текста, господин Ганев, моля Ви. ЦОНЧО ГАНЕВ: Цялото това нещо, което в момента е предложено на дневен ред. Няма как да се съгласим с изказаното от господин Димитров, че това не е истина и че не се свикват. Извинявайте, това, което предлагате, е точно това. Едно и също нещо да се проверява и да свиква. В сайта беше казано от депутата на ВЪЗРАЖДАНЕ – Петров: „Има ясна и точна справка. Всеки може да изкара.“ Какво пречи да се разгледа? Заедно с Вас месеци наред не се изкарва и нашият законопроект, в който искаме тази комисия да бъде закрита. Ясно и точно. Всичкият архив да бъде преместен в Агенция „Архиви“ и там вече да се правят нужните справки. Така чисто икономически ще спестим милиони, милиони. Няма никакъв проблем и ние приветстваме, каквото има да се публикува да се публикува, да се качи в електронен вариант и когато искате да вадите на 75 – 80-годишни хора досиетата, ами вадете ги, но да ги има в електронен вариант, а не да плащаме за пореден път милиони от бюджета. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ направихме конкретно предложение, с конкретен законопроект, който вече месеци наред не се разглежда, и той е за закриване. Закриване, защото ни струва милиони. Вие отказвате. Къде е електронното управление, за което говорите? Къде са повече от 2 милиарда през последните години, които България инвестира в електронно управление. Имаше цял вицепремиер, който се занимаваше с това. Ами там, докъдето стигнахме отново, и иска „Демократична България“ да брои картончета и да обяснява на своя си електорат, както каза и Мартин Димитров: „Сега ще обясним на нашите избиратели кой как е гласувал.“ Ами обяснете им. 32 години борите… ГАНЕВ: По текстовете ясно и точно казах, и повтарям едно нещо, което явно не се чува от „Демократична България“. Това нещо, което предлагате, струва милиони от нашия бюджет и са грешни пари, и да борите неща, които в крайна сметка са пределно ясни на абсолютно всички. 17 пъти проверявате един и същи човек. Ако утре на предстоящите избори след месеци той се яви за 18 път, ще свикате Комисията и ще го изкарате. Има го това нещо в сайта, но не, трябва да дадете възможност Комисията да се събира постоянно. Точно заради това е цялата игра. Тази комисия да се събира постоянно, да взима заплати, да се отчитат едни милиони, защото са милиони – над 4 милиона всяка година. Време е да сложим точка, да затворим тази страница и да продължим нататък, защото опозорявате хора, които са били разузнавачи, и ги приравнявате с откровени доносници. Всички знаем, че тук има почетни председатели на дадена партия, които също са били част от тази структура, структура, и не са били разузнавачи. И Вие ги приравнявате разузнавачите с тези хора. Не може да приравнявате откровени разузнавачи, които са рискували живота си в Турция например, с хора, които са разказвали вицове и са донасяли, че някой разказал мръсен виц. Няма смисъл от това нещо. Време е да затворим тази страница.

Един активен човек на 25 – 26 години сега е на 57 – 58 години. Много пъти ние сме учудени защо нещо се случва по определен начин. Ами то сигурно продължава да е заради определени зависимости. И другото, което каза преди малко господин Мартин Димитров, ще го припомня на господин Ганев. Не, няма да се събира Комисията, господин Ганев, и няма да бъдат харчени средства. След като веднъж е направена тази проверка, просто ще бъде публикувана отново, когато определено лице иска да заеме определена длъжност. И не спекулирайте с харченето на средства, но Вие понеже сте специалист по всички въпроси, винаги го правите. А иначе това, което каза и генерал Атанасов – да, били са някои разузнавачи, но дали са били разузнавачи на България? Това е големият въпрос. Благодаря.

Господин Зашкев, щеше да е по-приятно да говорите по същество за това, което казахте, а не с лични нападки, но както и да е. Само да Ви кажа, да припомня отново – над 4 милиона. Има-няма, тази комисия се събира, парите отиват, от нашите пари на данъкоплатците, за да може хора като Вас, обявили се за демократи, и че с всичко друго и те се защитават и борят комунизма, да може периодично да обясняват как 70-годишни хора са били доносници. Не, не са били, и парите отиват – 4 милиона и половина само за тази година. Само за тази година ще отидат, за да може Вие и Вашата формация да излезете днес или утре и да кажете: ето сега преборихме отново доносниците, вижте ни колко сме борци. За да може утре да излезете оттук и да кажете: сега преборихме доносниците, утре ще преборим и Путин, ще направим депутинизация. Ама това, че не направихме съдебна реформа, ама това, че не сменихме Гешев, ама това, че имаме парламентарна Комисия за конституционна промяна – няма никакво значение. Ние ще борим доносници, ще борим това да може Вие да се биете в гърдите как ще проведете депутинизация, след което ще излезете и ясно, и точно ще обясните как сте направили едно абсолютно нищо, при положение че управлявате. При положение че имате министър на електронното управление, Вие отново искате една комисия, която да брои картончета, да изкарва и да харчи държавни пари – 4 милиона и половина само за тази година. И цялото това нещо е благодарение на това, че си разигравате че си разигравате един законопроект и харчите 32 години тези пари, за да може всичко друго да правите, но не и да защитавате това, което излязохте и коментирахте. Това е Вашата политика на Вашата формация – борба със скелети. Благодаря, господин Ганев. Лично обяснение – Джейхан Ибрямов. Имате думата. ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател. Госпожи и господа народни представители, господин Ганев, с дълбокото си уважение към Вас, предполагам, че сте четящ човек, уважавате науката, уважавате документите, затова моята лична препоръка, не като съвет, препоръка – запознайте се с фактологията, запознайте се с всички документи, които са архивирани, запознайте се наистина с реалните документи – тогава от тази трибуна може да твърдим кои са виновните за тези взривове, за които споменахте. Моята дуплика касаеше героична съпротива, мирната героична съпротива на живите и неживите герои срещу тоталитарната държава. И от тази трибуна почит, дълбока почит към неживите и дълбоко уважение към живите. И колеги, това е нашата отговорност и ние трябва да я защитаваме и заради паметта, и заради историята, която демократична България си е извоювала. Това е лично към Вас, господин Ганев. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Беше лично обяснение. Давам думата на Георги Свиленски за изказване. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, да напомня, че сме на второ четене на Законопроекта. На първо четене го обсъдихме, но то няма как да не се повтарят изказванията, когато Законопроектът няма смисъл. Това е един абсолютно безсмислен закон. Вече два часа българското

Уважаеми колеги от „Демократична България“, нито Вие ще напомпате Вашия електорат с този законопроект, нито ние ще напомпаме нашия, като го отхвърляме. Тази дискусия, която се води тук, е абсолютно безпредметна. По Законопроекта. Ясно заявихме, че тази комисия трябва да бъде закрита и тук съм съгласен с колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ. Ние имаме внесен такъв законопроект още мисля, че в 44-тото народно събрание. Трябва да бъде закрита и трябва да бъде направен институт за национална памет и цялата тази информация, която има, да отиде там и когото го интересува, да се запознава. Казвате, че в момента Комисията не може да публикува информацията за лица, които са показани като сътрудници. Не, може! Може всяка седмица, ако иска, Комисията може да започва първия си работен ден с публикуване на всички народни представители, съветници, кметове, министри. Може, защо не го прави? Нали искате това нещо. Вие искате да намерите работа отново следващите не знам колко години на не знам колко човека да правят една безсмислена работа, да заседават, да се събират, да се произнасят за едно и също нещо и питам кой друг регулаторен орган в държавата се произнася по шест пъти за едно и също нещо, за да го прави Комисията за разкриване на принадлежност. Или, както казаха тук и колегите преди мен, просто търсим работа на определена институция. Аз пак ще кажа, че това не са очакванията на българските граждани да видят тези зависимости. Те имат очаквания да видят други зависимости – след 1990 г. Те са много по-тежки и много по-големи щети нанасят на българското общество, защото тези зависимости след 1990 г. те не са само политически, те са икономически, те имат и други измерения, и за тях никой не говори. Не, не е следствие на другото, защото следствието е до 1990 г., ама след 1990 г. много други хора изпаднаха в други зависимости. Това искат да чуят българските граждани. И понеже знам, че това, което ще направя като предложение, противоречи на Правилника на Народното събрание, но така или иначе ние днес вече го нарушихме, като казахме, че българският парламент може да гледа изменения на бюджета по вносители народни представители, казахме го, вкараха го като точка първа, вкараха го като точка първа, аз затова ще предложа една-единствена редакционна промяна, господин Председател, в § 1, където да пише, че се закрива Комисията за

След това с други закони, с друг ЗИД ще уредим какво се случва, но да сложим край, защото всяка седмица ще бъдем сюрпризирани на първа сряда

Ще опитаме, но не съм сигурен, че по Правилник можем да направим това. За реплика – заповядайте. (ДБ): Господин Председател, ако допуснете това предложение до гласуване, следващото предложение ще бъде за изменение на бюджета през този закон и същия параграф. Това ще бъде следващото предложение. Господин Свиленски, може би това звучи много оригинално – да измислите грубо нарушение на Правилника, но Вие сте все пак председател на парламентарна група и каквито и емоции да свързвате с този законопроект, не нарушавайте по този груб начин Правилника. И Вие, господин Председател, колебливо казахте, че се чудите как да го подложите на гласуване. Ами, няма как! А това, че по друг повод някой е тръгнал да нарушава Правилника, не е основание сега да се опитваме още един път да го нарушим. А иначе нещата, колеги, опират до следното.

защото утре ще има местни избори, ще има хиляди кандидати. Ако трябва да ги търсите един по един в регистър, е ясно, че това няма да свърши същата работа. това е целият въпрос. И понеже не може да кажете тук пред Народното събрание – ние не искаме хората да знаят кой има принадлежност към ДС, си намерихте следното оправдание – ама то струвало пари, ама що да се събирали, ама тази комисия имала бюджет, защо да се харчели пари за такива работи! Всъщност цялата работа, колеги, опира до този въпрос: искаме ли обществото да е информирано, или не искаме да бъде информирано? Но има един тъжен нюанс. Тъжният нюанс, колеги, е, че доскоро в този парламент имаше консенсус – доскоро! че ние смятаме, че българското общество трябва да знае кой какво е правил за Държавна сигурност, какви действия е извършвал там, да бъде обявяван, пък вече хората след това да преценяват дали такъв човек примерно може да бъде подкрепен за обществен пост. Новата позиция, за съжаление, на колеги в това събрание, е, че вече искат хората да не знаят, искат тази информация да не бъде обявявана и казват така: обявена е примерно преди 20 години за едно лице, повече да не се обявява. Така че, колеги, в крайна сметка най-важният въпрос, първо, господин Председател, независимо от Вашата принадлежност към определена политическа партия, е да спазим Правилника и днес, и утре. Защото, ако не спазим Правилника и днес, и утре,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа! Господин Свиленски, с цялото ми уважение към Вас, искам да Ви кажа нещо важно. Всички новоназначени офицери в разузнавателните служби на комунистическа България са изпращани задължително на 6-месечен курс, обучение, в школите на КГБ в Съветския съюз. Това е уредено с решение на Политбюро, не му помня номера. Защо Ви го съобщавам това? Аз познавам добре тази среда, работил съм в тези служби след 1989 г. И сега, когато един от най-острите проблеми, публично обсъждан не само в България, а в демократичния свят, е войната в Украйна, знаете ли какво виждам? Всички тези, които са ходили на школи в Съветския съюз, обясняват публично, че НАТО е нападнало Русия. Ето затова става дума. Благодаря Ви.

не си мислите, че с този закон, като го приемем или не приемем, ще променим мнението дали НАТО е нападнало Русия. Нали не си мислите, че тези генерали, които са служили в КГБ ли казахте, къде, сега те ще променят, защото ще приемем този закон, Комисията всяка седмица да казва! Ама то се знае бе, колеги! Пак казвам: знае се, за всеки един от нас се знае повече, отколкото трябва. Знае се повече, отколкото ние самите мислим, че знаем за нас и обществото знае повече. Пак Ви казвам: измислен закон, фалшив закон с цел единствено помпане. Но за съжаление, както виждате, резултатите не показват, че тези помпания дават резултат – и на Вас Така че абсолютно не виждам с какво не сте съгласен в репликата си? Господин Димитров, пак казвам: българското общество е информирано. Ние искаме българите да знаят, но да знаят и други неща, а не да ги занимаваме само с тези неща. И понеже сте прав – това, което предложих, противоречи на Закона. Аз се радвам обаче, че Ви е впечатлило, явно се притеснявате от това тази комисия да бъде закрита, затова сега, за да вляза в Правилника и да бъде наистина редакционно, господин Председател, ще предложа в заглавието, тъй като обсъждаме заглавието на Закона, да стане от „Закон за изменение“ в „Закон за отмяна на Закона за достъп и разкриване на документите на Тоест добавяме една дума, редакционно – „отмяна“, и това вече мисля, че като го подложите на гласуване, няма да нарушите Правилника. Благодаря Ви. И оттеглям предишното предложение, което беше извън обхвата. Благодаря Ви.

Вие сте веднага след професор Михайлов. Благодаря Ви, господин Председател. Досега действително два часа, както призоваваха всички председателстващи заседанието, не се движим по текстовете на Законопроекта, а предимно се правят политически квалификации и изказвания. Може би и аз няма да направя изключение, тъй като тук си спомням думите на господин Димитров, че в крайна сметка целта е да се разбере кой е за, кой е против, кой иска да скрие истината и кой – не. У мен се наслагва

миналото и за гардеробите и какво може да излезе от тях, и за кутията на Пандора, че ако отворим гардеробите на всички политически партии тук, включително и на тези, които оглавяваха промените след 10 ноември, толкова скелети ще извадим, на които пише: БКП, КДС, че лошо ще Ви стане. Лошо ще Ви стане! И това Ви се каза на първо четене. Четвъртата власт, която ни наблюдава в момента и вероятно ни иронизира, всеки от нас – всеки кандидат за общински съветник, за някакъв пост, тя го осветява моментално. Един път да е излязъл като служител на съответната секретна служба, тя го осветява веднага в пресата, в медиите, всички видове електронни медии, и той не може да се скрие. И това Ви се каза и от други колеги. И продължаваме два часа при толкова много проблеми – каза се от други народни представители, в държавата, ние сега да се гълчим едни други, членове на една и съща коалиция да си припомняме какво се е случило. Аз ако изпадна в спомени от онова време

какви доноси са писани срещу мен в Държавна сигурност! (Реплики от ДБ.) Не, не, не! Важното е да разберем, че едно време е отминало, че действително… Искам да припомня на Вас като човек, когото много уважавам, генерал Атанасов – помните ли къде е искал да бъде погребан Франко? В мемориала на хората – участници в Гражданската война срещу него, за да има помирение в тази нация най-накрая, испанската! И още няма помирение там! Ние продължаваме да се ровим едни в други и не търсим помирение помежду си след толкова години! Да Ви припомня ли режима в Гърция, който падна 1968 г.? Каква конфронтация имаше в Гърция тогава, какви последствия имаше падането на този военен режим? Да Ви припомня ли края на Втората световна война в Италия колко хора са обесени надолу с главата? Понеже някой път тук се говори за Народния съд! Във Франция са избити като сподвижници на профашисткия режим без съд и присъда около 150 хил. души след Втората световна война. Така че в сферата, в разговора като политици за помирението на нацията, за нейното градивно бъдеще, ние трябва да се обърнем към реалните спомени. Не да си спомняме само от 1944 г. до 1989 г. какво се е случило!

в режим, който Вие благославяте и казвате, че е бил благоденстващ за България? Така че нека да бъдем коректни един към друг – запътили сме се напред в интересите на държавата.

Не виждам. За реплика ли? Заповядайте за реплика, господин Георгиев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, за спомените, за които спомена професор Михайлов, и за това, което каза господин Свиленски – от какво се интересува българският народ. Българският народ, и аз ще опресня спомен на колегите от „Демократична България“, с цялото ми уважение към тях, българският народ наистина се интересува кой ограби страната след 1990 г. Българският народ се интересува примерно кметът на „Оборище“ Трайчо Трайков в качеството си на министър на енергетиката и икономиката бил ли е акционер на фирма на любимеца на ДПС и мой любимец Прокопиев?

30 млн. лв., ръст на печалба, където няма и в наркотиците, и в оръжията. Така че това са спомените. Хората искат да знаят кой ограби България след 1990 г. Благодаря Ви. Благодаря, господин Георгиев. Други реплики има ли? Дуплика, господин Михайлов? Не. Благодаря. Беше направено процедурно предложение, което аз трябва да подложа на гласуване, но само искам да кажа, че така както процедираме, има трима записали се още за изказване и ако се прекрати дискусията, все пак трябва да дадем възможността на тези трима човека да се изкажат, а това са господин Славов, господин Костадинов и господин Биков. Процедурата е за прекратяване на дискусиите по този законопроект.

коментираме всички параграфи по Законопроекта, включително заглавието. Моля, процедура за гласуване гласуваме прекратяване на дебатите по Законопроекта.

дебатите по Законопроекта. Гласували 119 народни представители: за 114, против 4, въздържал се 1. Предложението е прието. Както обявих вече, давам думата сега на господин Славов за изказване.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, наистина днешният дебат върви като дебат на първо четене и това не е лошо, защото напомнянето на фактите е важно. Напомнянето на това защо беше създаден този закон преди 15 години, и беше създаден от Тройната коалиция с подкрепата на тогавашната опозиция, а Тройната коалиция включваше БСП, ДПС и НДСВ. И днес чуваме, че БСП и ДПС са против своето създание – Закона за разкриване на документите на Държавна сигурност. Това също ни казва много за еволюцията на българското общество в последните 15 години след приемането ни в Европейския съюз. Но в крайна сметка защо е нужен този закон и защо продължаваме да настояваме, че той не само трябва да бъде допълнен с тези редакционни предложения, а той трябва да бъде Комисията трябва да бъде подкрепена, защото все още не е завършила нейната мисия. Българското общество нямаше лустрация, нямаше осъдени за престъпленията и злоупотребите с власт по времето на комунизма, нямаше възстановено чувство за справедливост по отношение на тоталитарния режим. Единственият начин българското общество да се произнесе за най-близкото ни минало е всъщност информацията, която получава по този закон, и възможността със своето отношение към един или друг кандидат да направи една такава преценка – да произнесе една обществена присъда за най-близкото ни минало. Трябва да напомним обаче следното: хората, които са били сътрудници и агенти на Държавна сигурност, техният живот не е спрял 1990 г., техният живот е продължил и често пъти техният живот е продължил като лустросани бизнесмени, като олигарси, като хора от апарата за натиск – известните мутри в първите години на прехода, като началници на екзекутивни отряди и така нататък. Животът на голяма част от служителите на Службите на комунистическия режим продължи в новите демократични условия, създаде нови зависимости, които продължават да подчиняват българското общество. Тоест разговорът за досиетата в този смисъл не е разговор за миналото. Това е разговор за настоящето, за онези зависимости, които продължават да оплитат българското общество, и не му позволяват цялостно, стратегически да се откъсне от влиянието на силите, свързани с бившия режим. И това не е атака към БСП, казвам го най-отговорно. Отдавна голяма част от бившите служители на Държавна сигурност смениха лоялност, смениха лоялност по няколко пъти, клеха се във вярност в една или друга посока, клеха се във вярност на чужди сили, но продължават да влияят върху развитието на българското общество. Затова ние трябва да знаем, ако има зависимости днес, породени още в миналото как те са се развили след това, и да направим своята оценка като граждани в едно, дай боже, свободно и демократично общество дали тези хора ще могат да заемат определена политическа длъжност, или няма да могат да я заемат тази политическа длъжност. Поне това дължим на българското общество да прекъсваме зависимостите от миналото, да прекъсваме зависимостите на тези 30 години, за да живеем по-свободно в едно по-свободно общество. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Славов. Има ли реплики? Не виждам. Преминаваме към следващото изказване. Господин Костадинов, заповядайте.

и затова няма начин да не припомня някои исторически истини, които тук се подминават леко. Говореше се за това че комунистическият режим е обявен за престъпен и съответно хората, които са работели по време на управлението на следователно и те би трябвало да бъдат разглеждани по същия начин. Хубаво е обаче да видим практиката в нашите евро-атлантически партньори и хората, които всъщност в момента диктуват модата в така наречения демократичен свят. Не знам, аз, ако има демократичен, би трябвало да има и недемократичен, но както и да е. Нека да видим как и по какъв начин са създадени разузнавателните служби във всички западноевропейски държави, но най-вече да кажем две от тях, които са били в основата на Тристранния пакт в Европа, а именно: Германия и Италия. В 1946 г. е създадено германското разузнаване и контраразузнаване от генерал-майор Райнхард Гелен, който е бил началник на разузнавателната служба на Вермахта на Източния фронт и в продължение на три години е началник на командването на чуждестранната група армии на Източния фронт. От 1946 до 1962 г. той привлича първо 50 през 1946 г., до края на годината още 400, до края на 1948 г. още бивши служители на Вермахта, на Абвер-а – военното разузнаване на хитлеристка Германия, на СС, Гестапо, СD, СА, всички видове тайни и не чак толкова тайни хитлеристки организации. Иначе казано, разузнавателната служба на Германия проследява и продължава дейността на хитлеристка Германия – едно към едно. И това е станало не по желание на самата Германия, която през 1946 г. не съществува като държава, а с вербуване на тези хора или превербуване от страна на американските тайни служби и тогава вече създаденото току-що ЦРУ. Иначе казано, стожерите на демократичния свят, реперите на евроатлантизма, създателите на модерната демокрация уж са тези, които създават съвременната разузнавателна служба на Германия, използвайки всички видове бивши хитлеристки, нацистки тайни служби – едно към едно. Същото нещо е с Италия. Всички офицери от италианското разузнаване по времето на Мусолини стават и служители на италианската разузнавателна служба след 1946 г. Парадоксът е, че всички от тях са били монархисти, но запазват позициите си, след като Италия става република, въпреки че има референдум в тази посока. Доводът, че видите ли, тъй като имало такъв закон, приет през 2000 г., съответно трябвало да се разсъждава по този начин, е доста инфантилен. Аз веднага ще кажа, че можем още следващата година при едно ново разположение на силите в парламента да гласуваме същия закон, който да приеме за престъпен режима, който управлява България след 1989 г. Трябва ли по същата логика да извадим на показ хората, които са работили за Службите след 1989 г.? Въпреки че, както е добре известно, в нашите служби в момента има повече чужди агенти, отколкото български. Истината е, че всяка една държава има нужда от тайни служби. Истината е, че независимо от това кой управлява тази държава, независимо дали са хора, които ни харесват, или не ни харесват, тя трябва да има хора, които да са лоялни на държавата, а не на управниците на тази държава. Идеологическият подход е някак доста остарял вече – може би с около 33 години е остарял. От тази гледна точка е наистина безкрайно смешно да коментираме въпрос, който смятам, че отдавна вече самата демография е коментирала. Тук няма да спорим по темата колко били годишни, как били годишни и на колко щели да бъдат, пък 50, 60 и така нататък. Факт е обаче, че с посягането на българските разузнавателни служби след 1989 г. стигнахме дотам, че в момента те имат огромен проблем да наберат свои качествени кадри, защото първият въпрос, който задават на всеки един, който се опитва да вербува някого за българските служби, първият въпрос, който получава вербовчикът, гарантирате ли ми, че моето име няма да излезе един ден някъде? Естествено, такъв отговор не може да бъде даден в положителна посока и в този случай, колкото и да е перспективен кандидатът, той се се отказва от работа в Службите. В резултат на което, ако видим начина, по който работят нашите служби, с нищо не се различава от тези, които четат вестници и превеждат изрезките после в чуждите посолства. Така че е редно все пак, когато говорим по тази тема, да припомним и малко исторически факти, за да се знае, за да се види, че тук говорим пак за пореден път за лицемерие и за посегателство върху собствения държавен суверенитет. Защото, още веднъж казвам – и с това ще завърша, независимо от това кой управлява една държава и независимо дали харесваме този управник, държавата има нужда от служби. Държавата има нужда от полиция, държавата има нужда от всичко онова, което служи, за да се прекратят или поне да се предотвратят опитите за посегателство над националните интереси на държавата. Друг е въпросът, ако начело на държавата стоят национални предатели и вече те са хората, които подават съвсем различни сигнали за

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тук се каза, че е безсмислен дебатът. Аз мисля, че изобщо не е безсмислен. Първо, един от неговите резултати е, че колегите от „Демократична България“ разбраха, че БСП са наследници на бившата комунистическа партия, което не е малко откритие на шестия месец от управлението.

Оттам нататък, че поправките в този закон не са съществени с изключение на тази, която господин Свиленски направи, за това да се закрие Комисията за разкриване на досиетата, другото е по-скоро технически въпрос. Може би е важен но той не е фундаментален за значението на тази комисия в обществото и изобщо за политическия живот. Имайте предвид и нещо друго. и нещо друго. Ние затова мълчахме, защото не знаехме какво да кажем в този дебат, в който Вие, господин Председател, ме призовахте да се отнасям по същество, но то почти нямаше по същество изказвания

И в този смисъл, колеги от „Демократична България“, Вие да знаете, че в управляващото мнозинство включително има сътрудници на Държавна сигурност, не знам какви лустрации ще правите, но да знаете, че от време на време Ви подкрепят такива хора, които според Вас са зависими Аз нямам съмнение, че архивите на Държавна сигурност, първо, като част от българската история, като част от миналото трябва да бъдат отворени, трябва да имат достъп до тях всички, които се интересуват, най-вече научната общност, защото миналото в крайна сметка е въпрос на историята и на учените, а не толкова на политиците. За мен този голям дебат наистина цели по-скоро да си покажат идентичностите някои от формациите в управляващото мнозинство, които може би са се притеснили, че са ги позагубили. И накрая да вземем тази тема, която е редовно поставяна в такива моменти, и покрай нея да припомним кои са комунистите и кои са антикомунистите в България. Аз не мисля, че ще свърши кой знай каква работа в това отношение този дебат. Нашата парламентарна група, виждате, че тя не е дълбоко мобилизирана в момента от дебата, защото, първо, има вносители. Ние сме казали от началото на този парламент, че който иска подкрепа от нас, може да я поиска, обаче да го направи публично, а не по коридорите на първо време, и на второ време, да каже, че я иска. Ако някой не е поискал от нас подкрепа, не знам защо очаква да я получи. Тук за вододели се говореше… Пак повтарям, Вие вододелът сте го минали преди шест месеца, когато сте влезли в коалиция с БСП. За консенсуси се говореше… Че то не се разби само този консенсус. Вие, ако наблюдавате в последните шест месеца, то почти няма консенсус, който да е останал.

но Вие разчитате на нас може би сега да подкрепим Вашето предложение, ами нас ни няма на коалиционните съвети, там кой ще Ви подкрепи, е въпросът? На коалиционните Ви съвети, които се провеждат всяка седмица, кой Ви подкрепя?

аз ще гласувам точно както реша, господин Атанасов. Защото на мен ми казват как да гласувам моите избиратели, не ми казвате Вие. Така, както на Вас би трябвало да Ви казват Вашите избиратели,

Биков. Първа реплика – Георги Свиленски, втора реплика – Настимир Ананиев, трета реплика – Искрен Митев. Заповядайте, господин Свиленски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Биков, не се притеснявайте за правителството. Това не е темата, която ще събори правителството. Това не е темата, която ще раздели управляващите партии. Не се притеснявайте. Коалицията е стабилна. Това показва управлението на държавата. А че има такива разговори, те са неизбежни. Само че тази коалиция да се случи в такъв формат,

втора реплика. Да, казахте: „Дебатът не е безсмислен.“ Абсолютно не е безсмислен. Говорите и за адекватност, но адекватността на ГЕРБ ще я видим при гласуването, защото на предното гласуване бяхте около 50 човека, а сега виждам десетина. трима бъдете, няма проблем в това нещо. Но много е интересно, Вие винаги обичате от трибуната да изказвате едно мнение и да се показвате по един начин, а всъщност държанието Ви е абсолютно различно. Същото е и когато се опитвате да се покажете като прозападна партия, но действията на Вашия лидер и други хора не са в тази посока. Същото беше и изказването Ви от трибуната. Вие трибуната. Вие казахте: „Ще видите как ще гласувам аз и моите избиратели“, ще проверя как сте гласували, защото това, което казахте, а Вие казахте, че проблемът с Държавна сигурност е в миналото, а всъщност с този закон, който сега гласуваме, показваме, че има проблем в момента с хората на Държавна сигурност. Това няма никакво значение. Въпросът е, че когато казвате, че е в миналото и трябва да го оставим на историците, ще видим как ще гласувате. Вие сам ще си противоречите, особено ако го подкрепите, но ми е интересно Вашата група като борци срещу всичко останало как ще гласуват и колко хора ще гласуват, защото пет човека, като гласувате за, да развявате флага, Другото нещо, което казахте, беше за комунистите и за антикомунистите. Някак си се опитвате да правите това разделение. Ами много членове на Държавна сигурност има и при едните, и при другите. Това дали си комунист, или антикомунист не е било важно дали си член на Държавна сигурност, или не си бил. Всъщност това разделение, което се прокарва, няма нищо общо с това да си доносник, да си се продал на някого и да докладваш за своите близки, приятели

Колеги, малко се излагаме пред гостите, ако не друго. Аз отбелязах, че думите на господин Митев не е ясно към кого са адресирани, но си мисля, че няма как да продължим заседанието в момента. Давам почивка до 12,00 ч. И само да информирам, че се открива изложба под наслов: „Историята на Майчин дом – снимки и документи“. благодаря,